Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Korrakaitseseaduse § 2 lõike 1 kohaselt on korrakaitse avalikku korda ähvardava ohu ennetamine, ohukahtluse korral ohu väljaselgitamine, ohu tõrjumine ja avaliku korra rikkumise kõrvaldamine. Lõike 4 kohaselt on riiklik järelevalve korrakaitseorgani tegevus eesmärgiga ennetada ohtu, selgitada see välja ja tõrjuda või kõrvaldada korrarikkumine. 3. veebruaril 2022 ei juhindunud politsei nendest väärtustest ja seaduses sätestatust. Selle asemel nägime, kuidas politseinikud ründasid inimesi, tõmbasid nad pikali, andsid ebamõistlikke ja ebaseaduslikke korraldusi,

Tutvustan teile lühidalt, kuidas me seda täna menetleme. Kõigepealt saab sõna siseminister Kristian Jaani, kelle ettekanne on kuni 15 minutit ja küsimusteks-vastusteks on aega 20 minutit. Seejärel on Vabaühenduste Liidu juhataja Kai Klandorfi ettekanne kuni 15 minutit ja küsimused-vastused kuni 20 minutit. Kolmas ettekanne on ettevõtjalt ja tehnoloogiaettevõtte Bolt kaasasutajalt Martin Villigilt, kuni 15 minutit, küsimused-vastused 20 minutit. Ja lõpetab Toomas Kivimägi, ettekanne kuni 15 minutit ja küsimused-vastused samamoodi 20 minutit. Kokkuleppel põhiseaduskomisjoniga oleme määranud nii, et iga Riigikogu liige võib igale ettekandjale esitada ühe küsimuse. Seejärel on läbirääkimiste voor. Palve on, et läbirääkimiste käigus esineksid sõnavõttudega kõigepealt fraktsioonide esindajad. Kui me oleme selle arutelu lõpetanud, siis me eraldi Riigikogu otsust siin vastu ei võta.

Nii, hea Riigikogu, nüüd läheme selle punkti arutelu juurde. Palun kõnetooli siseminister Kristian Jaani. Palun!

Lugupeetud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Head kuulajad ja ettekandjad! Mul on au alustada tänast olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu kodanikuühiskonna arengust, täpsemalt siinsamas saalis 2002. aastal heaks kiidetud Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamisest. Mul on ühtlasi rõõm, et tänane arutelu aset leiab, hoolimata Eestis ja maailmas endiselt kestvast pandeemiast. Viimati 2020. aasta kevadesse planeeritud arutelu lükkus paraku just pandeemia tõttu üha edasi ja edasi. Lõpuks leidsime koos Riigikogu põhiseaduskomisjoni kolleegidega, et targem on nüüd nende aruteludega edasi minna. Olukorras, kus viimaste sündmuste valguses on õigustatult räägitud palju julgeolekust, sisejulgeolekust ja piirihaldusest, saame rääkida ka teistest Siseministeeriumi tegevusvaldkondadest. Täna räägime kodanikuühiskonnast. Nii ongi tänane arutelu jätk Riigikogu konverentsikeskuses 28. septembril 2021. aastal toimunud kolme komisjoni, põhiseaduskomisjoni, sotsiaalkomisjoni ja kultuurikomisjoni avalikule ühisistungile.Kuidas läheb kodanikuühiskonnal? Ma julgen öelda, et Eestis on tugev ja vaba kodanikuühiskond. Selle kinnituseks mõned faktid. Kodanikuühiskonna panus majandusse on kasvanud. 2019. aastal teenisid kodanikualgatuslikud vabaühendused ettevõtlustulu 207 eurot, neist 164 miljonit eurot teenisid mittetulundusühingud, see on umbes 2% Eesti SKT-st. Vabaühendused pakuvad tööd ligi 12 000 inimesele. 2018. aastal kasvas sotsiaalsete ettevõtete ehk ühiskondliku mõjuga tulu teenivate organisatsioonide töötajate arv võrreldes 2014. aastaga 23%, ettevõtlustulu 53% ja kogutulu 43%. 2019. aasta lõpus töötas sotsiaalsetes ettevõtetes pea 1800 töötajat ja nende ettevõtlustulu ulatus pea 45 miljoni euroni.Iga teine Eesti inimene on olnud vabatahtlik. Siseministeeriumi tellitud vabatahtlikus tegevuses osalemise uuringu andmetel on vabatahtlikus tegevuses uuringule eelneva aasta jooksul osalenud ligi 49% Eesti elanikest. 2013. aastal oli selliseid inimesi kolmandik, 30%. Eesti elanikud osalevad heategevuses rohkem ja heategevuseks annetajaid tuleb aina juurde. Ajavahemikul 2015–2020 on heategevuseks annetamine kasvanud 58%. Kui 2015. aastal annetati vabaühendustele 30 miljonit eurot, siis 2020. aastal juba 48 miljonit eurot. 2020. aastal lisandunud võimalust annetada tulumaksutagastus meelepärasele vabaühendusele on kasutatud enam kui 7300 korral kogusummas üle 300 000 euro. Tänavu möödub Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni ehk EKAK-i vastuvõtmisest 20 aastat. Selles dokumendis sisalduvad põhimõtted on aktuaalsed ka täna. Demokraatliku riigikorra püsimiseks ja arenguks on avalikul võimul vaja kuulata kodanikke ja teha nendega koostööd. Igal inimesel on õigus end teostada, et olla demokraatlikule riigile toeks. Kontseptsiooni vaimus oleme välja töötanud sidusa Eesti arengukava 2021–2030, millest ka Riigikogus 12. oktoobril 2021. aastal kõneldi. See on arengukava, mis hõlmab endas kodanikuühiskonna arengu küsimusi ja seab eesmärgid kodanikuühiskonna arendamiseks. Seepärast on sellest asjakohane rääkida ka tänasel EKAK-i rakendamise arutelul, sest sidusa Eesti arengukava jätkab EKAK-i eesmärkide ja põhimõtete elluviimist. Sidusa Eesti arengukava eesmärk on muuta Eesti järgmisel kümnendil siduvaks ja koosloomeliseks ning see on ühtlasi turvalise ühiskonna alustala. Täna Riigikogus arutelu all olevale küsimusele ehk kodanikuühiskonna arengule on suunatud arengukava programm "Kogukondlik Eesti". Selle programmi raames on meie fookus järgmisel. Arendame kogukonnakeskset lähenemisviisi, et julgustada kohalikke omavalitsusi selgitama välja oma kogukondade osalised, sealhulgas riigiteenuste pakkujad, eraettevõtjaid ja vabasektori esindajaid, ning neid omavahel võrgustama. Loome inimestele mitmekülgsed võimalused oma heaolu ja elukeskkonna kujundamiseks, otsustes kaasarääkimiseks ning sellega riigi arengule kaasa aitamiseks. Selleks, et inimestel oleks piisavalt mitmekülgseid võimalusi ühiskondlikus ja kogukondlikus elus kaasa lüüa, on arengukavas plaanitud mitmeid tegevusi nii inimeste aktiivsuse kui ka kogukondade ja vabaühenduste võimekuse suurendamiseks ning riigi ja kohaliku omavalitsuse teenuste kujundamiseks kogukonnakeskseteks. Ühiskondlik aktiivsus on aluseks ka ühistegevusele ja tugevate kogukondade kujunemisele. Selleks tagame nõustamisteenuse alustavatele ja tegutsevatele kodanikualgatustele ja -ühendustele. Katsetame kogukondades uusi osalemisvõimalusi, loome mitmekülgseid võimalusi vabatahtlikuna tegutseda, toetame sotsiaalsete ettevõtete tegutsemist ja kasvatame heategevust. Tagame ka avaliku raha läbipaistva kasutamise, et kõigil soovijatel oleks võrdne ligipääs toetusvõimalustele, ning loomulikult ka võimalused kodanikuühiskonnale kiireks ja paindlikuks tegutsemiseks. Nende eesmärkide saavutamiseks on meil vaja igal juhul rakendada uuenduslikke võimalusi kodanikuühiskonna eesmärkide elluviimiseks, igal juhul suuremat erasektori kaasamist, kaotada piirangud ärisektori ja kodanikuühiskonna finantsinstrumentidest, et tagada ka ettevõtlusega tegelevatele kodanikuühendustele ligipääs ettevõtlusmeetmetele ja luua soodne maksukeskkond heategevuseks, luua sellega suuremat ühiskondlikku heaolu. Just sellest viimasest, heategevuseks soodsa maksukeskkonna loomisest, tahan lähemalt rääkida. Mida teha, et anda eraisikutele ja ettevõtetele senisest suurem võimalus panustada avalikesse huvidesse ja ühiskondlikku heaolusse? Annetamise kui heategevuse alaliigi mõjutamine on kõige sõltuvam riigist kui heategevuse keskkonna regulaatorist. Kõige intensiivsemat mõju heategevusele annetamise kaudu avaldab maksustamine ja maksusoodustused eraisikute annetamisele, eraisikute annetamisele, mida kasutatakse aktiivselt ka teistes riikides, näiteks Hollandis, Horvaatias, Tšehhis, Saksamaal ja mujalgi. Maksusoodustuse laiem eesmärk on õhutada ja toetada käitumist, millest tõusev kasu ühiskonnale ületab saamata jäänud maksutulu. Heategevuseks annetatud raha eest päästetakse elusid, aidatakse hätta sattunuid ning korraldatakse kultuuri- ja spordisündmusi ning huviringe. Ehk annetustena kogutud raha suunatakse tegelikkuses majandusse tagasi. Heategevuse ehk annetamise alternatiiv on nendesamade tegevuste eest tasumine maksurahast või nende vajalike tegevuste pakkumise lõpetamine. Toon teile mõned näited heategevusest 2020. aasta põhjal. Edukaimatest annetuste kogujate nimekirjast leiame: vähiravifond Kingitud Elu – 3,3 miljonit eurot kogutud annetusi; Tallinna Lastehaigla Toetusfond – 1,3 miljonit eurot kogutud annetusi; Eesti-Hollandi heategevusfond ehk Toidupank – 0,8 miljonit; Päästearmee Eestis – 0,7 miljonit kogutud annetusi. Kokku kogub aktiivselt annetusi umbes 1500 vabaühendust. Tõsi ta on, et kolmandik heategevuseks annetatud summadest jaguneb kümmekonna suurema heategevusorganisatsiooni vahel, aga iga annetus, iga euro loeb. Tänane olukord on selline, et juriidilised isikud saavad teha vabaühendustele annetusi teatud piirides maksuvabalt ja füüsilised isikud saavad tehtud annetused maha arvata oma maksutulust, kui neil pole muid mahaarvamisi. Aga milles on probleem? Eesti inimesed on tublid annetajad. Samas peame mõtlema, kuidas riik saaks luua paremaid tingimusi annetuskeskkonna parendamiseks. Eesti asub rahvusvahelises annetusedetabelis World Giving Index 114 riigi võrdluses 53. kohal. Kuigi oleme Balti riikidest esikohal, on meil võrreldes mitmete heaoluriikidega, nagu Holland, Taani ja Rootsi, veel arenguruumi. Täpsemalt seisnebki probleem selles, et kuigi formaalselt annab riik sõnumi, et annetades avalikes huvides tegutsevatele vabaühendusele, võimendab riik omalt poolt seda annetust tagastatava tulumaksu võrra, siis praktikas see see päris nii ei ole. Annetused ja kingitused on riigi vaates samaväärsed erahuvides tehtud kuludega – kodulaenuintressid, koolituskulud jpm. Nii saab mahaarvamiseks kasutada kuni 1200 eurot aastas. Näitlikustamiseks, 2020. aastal oli Eestis üle 15 000 inimese, kes annetasid kogusummas 4,8 miljonit eurot, kuid ei saanud annetatud summasid tuludest maha arvutada, sest mahaarvamise piirmäär täitus erahuvides tehtud kulude mahaarvamise tõttu. Mis oleks võimalik lahendus? Näiteks võiks kehtestada eraisikute annetustele eraldi piirmäära, mis ei sõltuks teistest mahaarvamistest. Mis on piirmäära suurus, on juba eraldi kokkuleppe küsimus. Takistusi on ka äriühingute osalemisel heategevuses. Kui eraisikute annetuste maht 2012. aastaga võrreldes sisuliselt on tänaseks kolmekordistunud ja annetajate arv kasvanud üle kolme korra, siis äriühingute annetamine ei ole samas mahus kasvanud. Samal perioodil on juriidiliste isikute annetused kasvanud vaid 16%. Aga sellest räägib lähemalt juba tänane kolmas ettekandja Martin Villig. Lühidalt, usun, et riik saab kõrvaldada vähemalt osa takistusi ettevõtjatelt kodanikuühiskonda ja heategevusse panustamisel. Praegu saavad juriidilised isikud teha annetusi vabaühendustele tulumaksuvabalt ainult teatud piirmäära ulatuses. Kuidas seda olukorda lahendada? Tuleb vaadata üle ettevõtetele seatud tingimused ja piirmäärad heategevuseks annetamisele, leida koostöös ettevõtjate ja partneritega sobivad lahendused, muutes paindlikumaks praegu kehtivad tingimused ja piirmäärad. Samas ei ole vaja karta nende ettepanekute puhul märkimisväärset lisakoormust riigieelarvele. Fakt on see, et osa annetustest tuleb maksudena riigieelarvesse otseselt tagasi, sest annetuste eest ostetakse kaupu-teenuseid ja makstakse töötasu. Heategevusega seotud punkt on Vabariigi Valitsuse tegevus tegevusprogrammis ning peagi viin konkreetsemad ettepanekud valitsusse. Lõpetuseks soovin tõdeda, et tugev kodanikuühiskond on demokraatliku riigi nurgakivi, mida tuleb ühiselt ehitada. Teemad, millest tänases ettekandes rääkisin, on kõlanud siin saalis ka 20 aastat tagasi Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni vastuvõtmisel. Olen kindel, et nende teemade olulisus on on ka järgnevatel aastakümnetel riiklikult tähtis. Soovin tänaseks konstruktiivset arutelu ja loodan teie kaasamõtlemisele, kui räägitud ettepanekud Riigikogule aruteluks jõuavad. Aitäh teile! Aitäh, härra minister! Kert Kingo, palun! Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Te rääkisite siin kodanikuühiskonna raames ka sisejulgeolekust ja vabatahtlikust abist politseile. Praeguseks on kujunenud vahekord selliseks, et ametlikult on politseiametnikke peaaegu samaväärne arv kui abipolitseinikke. Kuidas see teie hinnangul mõjutab kuritegude menetlemist, kui see koosseis on nii suures osas langenud, sest abipolitseinikud kuritegusid menetleda ei saa, ja me teame, et menetluste tähtajad on väga-väga pikad? Kuidas see tulevikuperspektiivis mõjutab meil seda tegevust? Aitäh

Jätkan sealt, kus Kert Kingo jutt pooleli jäi, nimelt abipolitseinikest. On rõõm kuulda, kuidas te kiidate, et abipolitseinikud annavad suure panuse ühiskonna turvalisuse arengusse, ja nii edasi. Aga tundub, et turvalisus on niivõrd kõrge, et on hakatud vabastama ka abipolitseinikke, nii nagu Jaak Madison põhimõtteliselt abipolitseiniku staatusest, vaatamata sellele, et ta oli väga aktiivne, aitas kaasa kodanikualgatuse korras ka avaliku korra tagamisele. Väga-väga meeldiv kuulda, et kuritegevust enam ei ole. Aga no te saate ilmselt minu irooniast aru. Miks Jaak Madison vabastati abipolitseiniku staatusest, kui ta tahtis anda ühiskonda oma panust? Oma õiguste kaitseks oli ta sunnitud minema kohtusse tema vabastamise vastu. Aitäh,

Kõik me näeme, kuidas rullub lahti mastaapne inimsmugeldamine Poola-Leedu-Läti piiril. Ootame, millal see siia veereb. See protsess ei ole ju lõppenud, me pingutame. Aga samal ajal on mõned grupid maskeerunud inimõiguslasteks.

Kas neid saaks ka kuidagi korrale kutsuda, juba varem, et nad ei muutuks kas pahaaimamatult, naiivsusest või lausa teadlikult inimsmugeldajate käepikenduseks? Riik annab nendele inimõiguslastele

eest! Organiseeritud kuritegevuse grupeeringud tõepoolest kasutavad ära ka neid inimesi, kes on illegaalselt või legaalselt riiki tõepoolest, raha eest aitavad nad ka inimesi edasi toimetada. Ja selliseid näiteid on olnud ka meil siin väga lähedal, kui me räägime sellest, kuidas illegaalselt inimesed sisenesid kas Leetu, Lätti või Poola. Ma ei ole isiklikult näinud, et selliste inimsmugeldajate katus oleks olnud mõni inimõiguslaste organisatsioon. Üldiselt ikkagi inimõiguste organisatsioonid täidavad väga õiget ja head rolli. Ma ei ole näinud küll, et sellise katuse all keegi oleks midagi ebaseaduslikku teinud. Küll aga organiseeritud kuritegevuse grupid on seda olukorda ära kasutanud ja selle pealt ka raha teeninud. Aitäh küsimuse Austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Kodanikuühendused täidavad väga olulisi funktsioone ühiskonnas. See, millest te täna rääkisite, et heategevuse

täitma nii suurel määral neid funktsioone, mida sageli riik ise peaks täitma. Kas või need, mida te mainisite, vähiravifond, Tallinna Lastehaigla või vaimse tervise organisatsioonid, täidavad ju seda lünka, mida riik ise haigekassa rahastusega ei suuda täita ja kus riik ei ole suutnud tagada piisavalt tervist. Samamoodi on näiteks kiusamisvaba haridustee tagamisel. Need on kohad, kus riik nagu ei tule toime. Minu küsimus ongi see: kas

inimesed ja ettevõtted, kes tahavad ise sellesse valdkonda panustada, siis ma ei näe iseenesest selles probleemi, mida peaks kuidagi lahendama. Kui me vaatame seda, kui palju riik ise on

palun! Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Ja tänan Margit Sutropit hea küsimuse eest, hakkab juba arutelu moodi minema. Ma olen täiesti nõus, et neid rolle, kuidas inimene saab panustada, anda või osaleda, ongi mitmeid. Tõesti, see võib olla ka annetamise kaudu.

et partnerlus riigiga saab olla ausatel tingimustel ja talle antakse päriselt roll, tegemist ei ole näitemänguga. Nii et usaldus on eelduseks, aga selle protsessi tulemuseks peaks olema veel suurem usaldus. Kui sa selle kõik läbi teed, siis sa näed, et see tulemus on midagi sellist, mis parandab – loob koolis kiusamisvaba keskkonna, teeb vastsündinute jaoks midagi paremaks

Päris ilma selleta ka ei saa, sest kui riik raha annab, siis loomulikult riik peab ka vaatama, kuhu see raha läks, mis eesmärkidel ja nii edasi. Aga ma olen üsna veendunud, et protsess on liiga bürokraatlik. Inimesed teevad seda kõike vabast tahtest – nad käivad vabast tahtest tuld kustutamas ja siis nad peavad vabast tahtest ka kogu selle projektimajanduse aruandluse korda tegema. Seda tuleks teha lihtsamaks. Minul on täna küll üks väga suur eesmärk: et see protsess oleks lihtsam.

Tihtipeale, ma arvan, ka erinevaid maksusoodustusi rehkendades võib-olla jäetakse tegemata see teine pool rehkendusest ehk kui palju tänu sellisele kodanikualgatusele riik tegelikult säästab. Siitkohalt minu küsimus: kas te olete majas rehkendanud, et kui ei oleks neid 1200 abipolitseinikku,

Aitäh küsimuse eest! See on hea küsimus, aga seda küsimust ei saa nii püstitada. Sellepärast ei saa, et abipolitseinikud kui vabatahtlikud ei ole ellu kutsutud sellepärast, et asendada politsei tegevust, vaid on ellu kutsutud selleks, et olla partneriks ja anda juurde midagi politsei tegevusele ning vabatahtlikult panustada. Selle teie rehkenduse alusel peaks olema võimalik vabatahtlikule anda korraldus midagi teha, aga seda ei ole ja seda ei saagi olla. Riik ei saa anda vabatahtlikule korraldust, vaid vabatahtlik saab seda [tööd] teha ainult vabatahtlikult, olgu ta abipolitseinik või pritsumees. Nii et sellist arvutust sellisel kujul teha lihtsalt eos ei oleks õige, sest ütlen veel kord: eesmärk ei ole see,

Võtame näiteks kohustuse tagada lemmikloomade heaolu, kui nad lähevad hulkuma, või Norra projektiga ellu kutsutud naiste varjupaiga teenuse, millest ühel hetkel saab teenus, mida hakkab kohalik omavalitsus hankima. Minu küsimus puudutab ikkagi seda, kas me selle poolega nagu päriselt ka kuidagi tegeleme. Me paneme seadusega kohustuse, mittetulunduslikult vabatahtlikud seda täidavad, kohalikule omavalitsusele on pandud kohustus,

näite elust enesest: mitmed asjad, väga head asjad kutsutakse ellu projektipõhiselt ja nad töötavad senikaua väga hästi, kuni projektirahastus lõppeb. Siis tekib küsimus, kuidas selle

süsteemse tegevusena, mida ongi väga vaja. Nii et ma arvan, et selles suunas kindlasti liikuma peabki. Samas ei saa välistada jällegi seda – me rääkisime siin naiste varjupaikadest ja turvakodudest –, et selliseid kohti hoiab üleval jällegi mingisugune vabaühendus,

Maria Jufereva-Skuratovski, palun! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Oleme kõik näinud, et pandeemia ajal osa kodanikuühiskonnast ei usaldanud valitsust, ei usaldanud ega soovinud eriti palju koostööd teha. Minu küsimus: kas te näete selles riski kodanikuühiskonna toimimiseks või oli nende inimeste tegevus ja käitumine pigem ennustatav ja kodanikuühiskonna loomulik nähtus? Aitäh! Eks kodanikuühiskond liigub ka kaasa täpselt sellega, mis keskkonnas meie ümber on.

See näitab ka seda, et mida paremini ühiskonnal läheb, mida rohkem me areneme, seda rohkem me mõtleme sellele, et kui meil on endal hästi, siis me tahame ka teisi aidata. Minu küsimus on: kas Eestis on tehtud ka uuringuid selle kohta, et kui teha soodsad maksutingimused annetajatele, kas siis tuleb neid ka juurde? Aitäh küsimuse eest! Ma tean täpselt, et ettevõtjate vaates ja ettevõtluse vaates Martin Villig tegelikult räägib sellest potentsiaalist. Ma võin tuua ühe numbri, see on küll pikk perspektiiv, 300 miljonit. Aga järgmistes ettekannetes tuleb sellest juttu. Aitäh küsimuse Aitäh, eesistuja! Lugupeetud minister! Ka mina tänan teid selle eest, et te tõite välja need kitsaskohad, mis puudutab näiteks annetust, ja olete selle teemaga minemas ka valitsusse. Aga enne teise maailmasõja aegu oli Eesti ühiskond veel aktiivsem, kui me tänapäeval oleme. Ja siis, kui Eesti esimest korda presidenti valis, sai rahvas samuti hääletada. Mida te arvate, kas presidendi otsevalimised aitaksid kaasa kodanikuühiskonna arengule? Kas me võiks minna taas kord selle teema juurde, et presidenti saaks Eesti rahvas otse valida? Aitäh,

Õieti mul ei olegi küsimust, ma tahan täpsustada. Ma tahangi öelda seda, mida võib-olla ootas professor Sutrop teilt, et tegelikult kodanikuühiskonna vaba tahe ei saa asendada neid tegemisi, mida me ootame oma

Aitäh! Ma siiski vastan. Ma olen täiesti nõus, et kindlasti on valdkondi, kus peavastutus ongi riigil, ja peabki olema, ka selles valdkonnas, mida te olete siin puudutanud. Samas on mingisuguseid valdkondi, kus kodanikuühiskond on tükk maad kiirem ja paindlikum ning suudab kiiremini teenust pakkuda. Aga jällegi, nendes kohtades, kus peavastutus

Hea minister! Nüüd on selline lugu, et teiega kokku lepitud aeg saab kohe ümber. Aga tundub, et ka Riigikogu liikmetel küsimusi rohkem ei ole. Tänan teid väga ettekande eest! Olete oodatud loomulikult debatti edasi kuulama. Nüüd palume Riigikogu kõnetooli Vabaühenduste Liidu juhataja Kai Klandorfi. Palun!

Austatud minister, Riigikogu liikmed, kuulajad! Tahan teile täna rääkida ühest oma eeskujust. Tahan teile rääkida meie pere vanaemast, minu lapse vanavanaemast. Tegemist on naisega, kes on oma 85 eluaasta jooksul käinud matustel liiga palju kordi. Märgatava osa sellest pikast elust on ta veetnud ka Siberis. Koju naastes ostis ja võitles ta tüki kaupa oma kodutalu tagasi. Kodutalu, kus minu laps saab nüüd uhkusega öelda, et ta on seitsmes põlvkond. Malle on meie vanema nimi. Ta elab piirkonnas, mille kohta võib öelda ääremaa, täielikult. Viis kilomeetrit Läti piirist, 15 kilomeetri lähimast linnast, Apest, Lätis. Eluks vajamineva kauba ostab vanaema kord nädalas käivast autopoest ja tema tervise eest hoolitseb samuti enam kui 80-aastane perearst. Kujutate

Aga ma ei räägi täna vanaemast sellepärast, et meenutada teile madalaid pensioneid, sotsiaal‑majanduslikku ebavõrdsust või vähest ligipääsu vajalikele teenustele väljaspool maakonnakeskusi. Ma räägin teile vanaemast sellepärast, et kuigi ta on olnud represseeritu, kuigi ta on olnud küüditatu, kuigi ta on kaotanud elus väga palju, kuigi ta on matnud muu hulgas oma poja, keda ka riiklik tervishoid aidata ei suutnud, kuigi ta peab hakkama saama pensioni piskuga, ei ole ta kõigele sellele vaatamata kibestunud. Ta ei ole vihane ega pettunud. Vastupidi, kõigele sellele vaatamata leiab meie pere vanaema endiselt indu, aega ja võimalust mõelda ka teistele. Kõigele sellele vaatamata on meie vanaema annetaja, koguni püsiannetaja, toetades iga kuu juba mitmeid aastaid järjest samuti vähiravifondi Kingitud Elu. Ka põhjusega. Aga miks on tema annetus oluline? Annetustega saame aidata neid, kes mõne õnnetuse, raske saatuse või valede valikute tõttu tuge vajavad. Neid, kes on sattunud olukorda, mille eest keegi meist tegelikult lõpuni kaitstud pole ja kuhu sattudes me tegelikult ka ise teiste headusele tihti lootma jääme. Heategevus on tõhus vahend niisuguste murede ennetamiseks, et neid õnnetusi ja valesid valikuid saaks tulevikus üha vähem. Et erinevaid probleeme lahendada ja ennetada, jõuda sinna, kuhu riik alati ei jõuagi, tegutseb Eestis lisaks vähiravifondile üle 2500 annetusi koguva organisatsiooni, kes päästavad annetajate abiga elusid, korraldavad kultuuri- ja spordiüritusi, veavad õpi- ja huvialaringe ning kaitsevad demokraatiat. Paljusid neist vabaühendustest teab enamik meist siin – Toidupank, SOS Lasteküla, Päästeliit, Nähtamatud Loomad, Kiusamisvaba Kool, Varjupaikade MTÜ, Eestimaa Looduse Fond, Noored Kooli jne. Kõik need Kõik need ühendused ja neile annetajad on tegelikult osa kodanikuühiskonnast. Kodanikuühiskond on elujõuline siis, kui leidub aktiivseid ja teadlikke inimesi, kes kasutavad ühiskonnaelus osalemise võimalusi ja kanaleid, tegutsevad vabatahtlikena, liituvad mõne organisatsiooniga ise, osalevad nende elu kujundavate otsuste tegemisel, seovad end kogukonnaga, kohalikus omavalitsuses või ka terve riigi tasandil endale südamelähedaste algatustega ja muidugi annetavad. Mitmes mõttes on mu vanaema igati keskmine annetaja, tuleb tõdeda. Annetajate seas ongi näiteks kaks korda rohkem naisi kui mehi. Tõsi, enamik annetajaid on natuke nooremad, minu vanuses naiste seas, mitte vanaemade hulgas. Tõusuteel on annetamine õnneks vanusest ja soost hoolimata. 2020. aastal deklareeriti Eestis annetusi kokku pea 49 miljoni euro eest. Kõigest viis aastat tagasi oli see summa 18 miljonit eurot vähem. See on kiire tõus, me annetame üha suuremaid summasid ja üha sagedamini. On tegelikult palju, mille üle tänulik olla. Võib lausa öelda, et heategevusel läheb hästi. Milles siis sellise pealtnäha kena seisu juures tegelikult probleem seisneb? Mündi teist poolt vaadates peame tõdema, et Eestis on iga püsiva annetaja kohta kolm inimest, kes seda ei tee. Summadesse süüvides näeme, et keskmise annetaja panus heategevusse on kuus umbes sama palju, kui kulub ühele heale tassile kohvile. Loodetavasti pole liig väita, et me võiksime panustada heategevusele natuke rohkem kui kohvile. Päris kindlasti võiksime me panustada heategevusse rohkem kui ühe tassi kohvi jagu kuus. Majanduslikult jõukuselt oleme me ühiskonnana seal maal, kus tegelikult enamiku jaoks ei tohiks olla mõeldamatu oma sissetulekutest protsendi või paari heategevusse suunamine. Annetuste kogumist ja annetuskultuuri edendamist veavad ühiselt eest needsamad vabaühendused, keda ka eespool mainisin. Ja nendesamade ühenduste koostöös on nüüdseks juba kolmel korral toimunud iga-aastased annetamistalgud. Annetamistalgute eesmärk on tõsta teadlikkust annetamisest ja annetuste kogumisest. Sajad vabaühendused on aasta aasta järel tõestanud, et nad on võimekad partnerid riigile ja asendamatu abikäsi paljudele abivajajatele. Nüüd on aga riigi kord. On riigi kord panna annetamiskultuuri arengule õlg alla. Esimene, millest alustada saab, on see: võiks kehtestada annetuste soodustamiseks eraisikute annetustele eraldi piirmäära, mis ei sõltuks teistest mahaarvamistest. on füüsilisest isikust annetajatel, kõikidel maksumaksjatel, õigus kasutada mahaarvamisi aastas kuni 1200 euro suuruselt väljaminekut. Selle piirmäära sisse arvutatakse muidugi lisaks annetustele ka kodulaenuintressid, igasugused koolituskulud jne. Seega, kui inimesel on pangalaenuga ostetud kodu, nagu paljudel on, ning tema või ta laps käib lasteaias, keeltekoolis või mõnes muus huviringis või ka trennis, siis ega tegelikult annetuse pealt enam midagi tagasi ei saa. Juhul kui avalikes huvides annetustele oleks eraldi piirmäär, mis ei sõltuks iseenda hüvanguks tehtavatest mahaarvamistest, saaks iga 100 euro annetamisel annetuse saaja – tema tegevuse kaudu loomulikult kogu ühiskond – 100 eurot. Annetaja saaks aga riigi panusena tulumaksuna tagasi 20 eurot. Filantroopia eestkõnelejad on aastaid propageerinud, et iga vastutustundlik inimene võiks annetada 10% oma sissetulekutest. Ehk võiks 1200 euro või mis tahes muu numbri asemel ollagi hoopis see 10% annetuste maksuvaba piirmäär Eestis. See oleks päris uhke. Riik ergutaks siis teadlikult, et iga vabaühendus saaks kutsuda endale kindla maksutagastusega püsiannetajaid, püsitoetajaid. Annetamiskultuuri edendamine ei ole vajalik mitte ainult vabaühenduste võimekuse toetamiseks ja erinevate ühiskondlike valupunktide leevendamiseks, vaid tegelikult terve ühiskonna sidususe ja heaolu tõstmiseks. Oma annetusega kuhugi panustamine seob meid selle valdkonnaga. See on oluline osa ühiskondlikust aktiivsusest, aitab kaasa kodanikuühiskonna ja seeläbi ka tegelikult demokraatia toimimisele. Ja nagu sellest oleks vähe, tegelikult uuringud näitavad, et kõige lihtsamalt öeldes aitab annetamine kaasa ka annetaja õnnetundele. Mulle meeldib mõelda, et ka vanaema Malle on natuke õnnelikum, kui ta saab panustada oma hingelähedasse valdkonda talle sobival viisil ja summas ning kui ta teab, et tänu sellele annetusele kellegi teise elu muutub natukene paremaks. Ma ei tahaks, et teised meist, kellest enamikku on elu kohelnud tegelikult palju leebemalt kui vanaema Mallet, talle selles alla jääksime. Aitäh teile!

Aga ma küsiksin selle kohta, et kui nüüd tõesti iga inimene 10% oma sissetulekust annetab – no vot see on küll tõeline transformatsioon. Maksukoormust me ju kuidagi tõsta ei saa siin, liigume vaikselt 32% alla. Aga see oleks juba oluline maksukoormuse tõus. Mis on see muutus, mis võiks kaasa tulla? Praegu me tunneme, et näiteks sotsiaalvaldkonnas on riiki puudu, tervishoidu on vaja lisaraha, kõrghariduse rahastamist on oluliselt vaja suurendada. Kui seda tüüpi finantsilised vahendid tõesti liiguvad kodanikuühiskonna organisatsioonide toimimise toetamiseks, siis mida sa näed, mis tüüpi teenuse tugi on see, mida võiks kodanikuühiskonna kaudu rohkem teha? Aitäh! Aitäh! Selles mõttes muidugi see 10% on ambitsioonikas. Seda ei saa korraga ja kohe, sellele tuleb samm-sammult lähemale liikuda.

kõik need, mis tegutsevad näiteks meditsiinivaldkonnas või haridusvaldkonnas. Nad tegelikult teevadki neid tegevusi ja pakuvad neid teenuseid, mida riik ei jõua. Annetuste suurendamise ja nendele organisatsioonidele suunamise näol tegelikult riik ei kaota. Me esiteks võidame tänu nendele tegevustele.

Kas te oskate öelda, milles see erinevus seisneb? Kas need MTÜ-d on ennast kuskile registreerinud või miks osa mul tuli deklaratsiooni ja osa puhul ma tundsin ära, et need ei tulnud deklaratsiooni? Vabandust, et selline küsimus! Segane võib‑olla, aga

ei oska. Küll aga, kui need organisatsioonid, kellele te annetasite, on nende 2500 hulgas, siis tegelikult nad peaksid sealt kõik välja tulema ja kõik peaksid olema ka seal nähtavad. No üldiselt Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma tahan kontrollida, kas mu kõrv püüdis kinni ühe sellise piinliku fakti, seda meeste poole pealt vaadates. Kas te väitsite, et naisi kui annetajaid on kaks korda rohkem kui mehi? Jah.

Margit Sutrop, palun! Austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Väga tänan teid selle väga emotsionaalse, aga sisuka ettekande eest. Ja palun andke minu tänu edasi mitte ainult oma vanaemale, vaid kõigile Vabaühenduste Liidu liikmetele, kes iga päev seda väga olulist tööd teevad. Ma arvan, et on palju võimalusi, kuidas seda tööd saaks kergendada. Vähem bürokraatiat – sellest minister juba rääkis –, väga suur ebakindlus rahastamisel, kindlasti annetajate hulga suurendamine. Rääkisite ka sellest, tõepoolest, mis on kavas: rääkida soodsamast maksukeskkonnast. Minu küsimus on selles, kas teie liit ja teie liidu liikmed on mõelnud mitte ainult selle annetuskultuuri edendamisele ja soodsamate tingimuste loomisele, vaid ka tänulikkuse kultuuri edendamisele, sest mulle tundub, et väga paljuski on meil puudu ja võib-olla saaks siin riik või isegi Haridus- ja Teadusministeerium tegelikult maast madalast inimesi õpetada aitäh ütlema. Mul on tunne, et ka sellega on meil väga palju probleeme. Seda võiks väga palju edendada. Suure ja hea teo eest on väga lihtne aitäh öelda, aga paraku tundub see igapäevaselt olevat üks raskemaid asju. Ma võin julgelt väita, et see tegelikult ei ole raske asi annetusi koguvatele organisatsioonidele. Nemad Nemad teavad, kui raskelt see tegelikult tuleb. Ja me näeme, kas või näiteks organisatsioon Kiusamisvaba Kool on väga selgelt välja toonud, mida tähendab iga euro. Kümne euro annetamisel aitad sa tegelikult ühe lapse KiVa programmi. Nii et organisatsioonid näevad väga lähedalt, mis on iga euro väärtus, ja on selle eest väga tänulikud.Kuidas

Küll aga ma tahaksin siin rõhutada ühte asja, mida annetamise juures on võib-olla ka oluline välja tuua. Nimelt, praegused uuringud näitavad, et Eesti annetajad tegelikult ei taha ise ka annetusest rääkida. Nad ei taha rääkida sellest, et nad on annetajad, ja nad ei taha ka organisatsioonilt tänu saada. Nad tegelikult ei otsi ise seda kontakti. See on võib-olla ka sihuke huvitav paradoks. No eks kindlasti see tuleb osalt ajaloost.

ofitsiaalset raha ei saanud, ainuke võimalus oli kas plaan maha matta või hakata midagi tegema. Siis õnnestus mul tõesti, mitte küll

ühingul võimalus veel annetajaid juurde saada. Aitäh! Jaa, sellega me oleme täitsa nõus. Seda näitab ka organisatsioonide enda kogemus, et mida selgemini nad väljendavad, mille jaoks konkreetselt annetus läheb, seda seda parem on ülevaade ja seda suurem on ka usaldus annetaja, annetuse koguja ja organisatsiooni vahel. Sellega ma olen täiesti nõus ja see on ka üks praktika, mida me annetuste kogujate võrgustikus kindlasti järgime.

üks ühele kopeeritud, ma peaks ütlema, kuigi üks on mees ja teine naine. Isegi see on sama, et vanaisa küsib siiamaani, millal see teine buss päevas tuleb. Sest kodust ära saab, aga tagasi ei saa. Suurepärane tasuta ühistransport, aga kahjuks ei ole kuidagi abiks.

riigi tegematajätmistel on tegelikult pöördvõrdeline seos? Kui me kuskilt maalt jätame midagi tegemata, siis ühiskond näeb, et seda tuleb teha ja sellesse tuleb panustada. Ma arvan, et kui täna minna välja kampaaniaga, et lükkame tänavad puhtaks, et saaks normaalselt käia ega kukuks konte puruks, siis väga paljud inimesed on nõus viis eurot annetama selleks, et tänavad saaks puhtaks. Kas te vahel tunnetate, et tegelikult siin on väga oluline seos? Eks mingites valdkondades ikka, kus me näeme, et tegelikult kodanikuühiskond võtab ohjad enda kätte ja hakkabki mingit algatust vedama. Siis riigil on ju lihtne jäädagi lootma kodanikuühiskonna peale. Me näeme ka seda, et mingites valdkondades, kus kodanikuühiskond enam teenust ei paku, tekibki auk ja riik peab jälle leidma kiiresti mingid lahendused.Aga

käies ise päästmas või käies ise kuidagi mingitel keskkonnatalgutel kaasa löömas, ja kes annetab. Eks me igaüks teeme täpselt seda, mis on meile jõukohane ja mis on meile ka meelepärane. Me tegelikult näeme, et selline vabatahtlik panus ja annetamine on Eestis väga potentsiaalikas, ja me näeme, et Eestis on palju inimesi, kes tahavad meie ühisesse riiki ja selle käekäiku panustada. Me võiksime lihtsalt natukene mõelda, kuidas seda nende jaoks lihtsamaks teha. Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Aitüma, hea ettekandja, tõesti hea ja emotsionaalse ettekande eest! Ma küsin võib-olla natuke vähem emotsionaalselt arvude kohta. Te käisite välja 10% ja see on tõesti ambitsioonikas ettepanek. Kui nüüd läheks veel sammu edasi, kas te olete mõtelnud, kus see lagi siis konkreetselt sellisel väheemotsionaalsel dokumendil nagu tuludeklaratsioon võiks olla? Siin ka kiiresti arvutades, kui me võtame keskmise palga aluseks, saame aastas 1800–2000 eurot. Kas see oleks see lagi, mis meil võiks olla tuludeklaratsioonis just annetuste jaoks tulumaksuvaba? See lagi ongi siis ju individuaalne. Keskmise palga puhul see lagi sinna 1800 juurde jääb. Aga kui sinu palk on 6000 eurot kuus, siis sa võiksid ju ka panustada tegelikult rohkem. Siis sinu valmidus oma

Anti Poolamets, palun! Aitäh, juhataja! Austatud ettekandja! Teil on siin huvitav termin, mis on vabatahtluse puhul kõige olulisem, ehk "annetan aega". Sellepärast ma küsingi sellest valdkonnast. Sest neid töötunde, ma usun, ei ole kuigi täpselt kokku löödud, aga nad on siiski olemas. Kui Kaitseliidu aastamaks on 12 eurot, siis üks Kaitseliidu õppus on tavaliselt kaks päeva, 50 tundi läinud, ei ole ju mõtet hakata seda rahasse ümber arvestama. Aga see ongi see, kuidas öelda, krüptoraha, vabatahtlike krüptoraha, mida nad liigutavad. See on meie vaba aeg. Mina olen Kaitseliidus 1991. aastast ja seda krüptoraha olen ma palju kasutanud, teen seda suurima heameelega. Ehk kui kümned tuhanded teevad neid nädalavahetusi, siis see maht on võimas. Kas te olete rohkem proovinud auditeid teha selle järgi, üle Eesti? Annetamise ja vabatahtliku töö kohta, mõlema kohta, tehakse Eestis üsna regulaarset seiret. Vabatahtliku töö kohta teeme iga viie aasta tagant üsna põhjaliku uuringu ja tegelikult ka selle kohta on ütleme nii, et kokkuvõte on selline, mille üle võib väga uhke olla. Tegelikult Eestis panustab vabatahtlikuna umbes 50% elanikest ehk pooled kuidagi oma aega kas pere, töö, huvialade või millegi muu arvel. arvel. Panustatakse sellesse, et kuidagi oma kodukohta aidata või mõnda organisatsiooni ja algatust edendada. Mõni annab oma professionaalset ekspertiisi tasuta, pakubpro bonomingeid teenuseid, mis läheb ka tegelikult aja annetamise arvesse.

Aga neid organisatsioone, kus vabatahtlikuna saab panustada, on Eestis küll ja veel. Kaasa arvatud needsamad, kes annetusi koguvad, väga tihti võtavad ka kõik abikäed vastu. Toidupank igasuguse toiduabi kätteandmisel. Kui sul ei ole annetada raha, aga sul on näiteks mõni tund, et minna appi neile toitu pakkima, siis nad võtavad selle abi rõõmuga vastu. Lauri Läänemets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Tõesti, mulle ka väga meeldis see ettekanne. See oli emotsionaalne ja puudutas, ma usun, kõiki. Mul on teile selline palve. Arvatavasti ilma maksudeta võimalus annetada ei ole ainuke asi, mida teha saab, et inimesed rohkem annetaksid. Äkki te saate avada, on seal veel mingisuguseid võimalusi? Kas seal on veel ka võimalusi, mida saab kuidagi seadusandlikul teel

kolmandasse sektorisse toomise võimalustest. Tegelikult see taandub kõik, nagu me juba siin põgusalt rääkisime, annetuskultuurile – sellele, et me räägime annetamisest natuke rohkem, ja sellele, et me räägime heategevusest üleüldiselt natukene rohkem.

Kõik need on sellised lihtsad väiksed asjad, mida tegelikult riik saaks teha, et lihtsustada seda, kuidas annetatakse. Oluline ongi, et annetamine oleks võimalikult mugav, võimalikult läbipaistev ja võimalikult lihtne inimestele. Selles mõttes tasub seda tervikpilti vaadata. Seal on mitmeid asju, mida saab teha. Umbes neli aastat tagasi esitasime valitsusele ka ühe memo kümne ettepanekuga, mida valitsus võiks teha. Kolm nendest võeti vastu. See tuludeklaratsiooniga tagastatava summa annetamine oli üks nendest. Social Social Impact Bond on lahendus, mida Eestis on katsetatud, aga ei ole saadud kasutusele võtta, sest tegelikult on riskid ettevõtjatele ja seaduslikud takistused liiga suured. Nii et neid asju, kus tegelikult saaks õigusruumi analüüsida, üle vaadata ja muudatusi teha, et annetusi soodustada, on küll

võib seda alati motiveerida? Aitäh! Vabatahtliku töö puhul mängib kindlasti hästi suurt rolli see, kuidas tööandja seda vaatab. Kui me alustame kas või sellest, et riigiasutused, riigiettevõtted, ministeeriumid ja allasutused ise panustaksid oma aega tööaja sees, siis see oleks kindlasti oluline eeskuju. Täna me oleme siin tänu Siseministeeriumile ja koos siseministriga. Siseministeerium on näiteks üks nendest, kes igal aastal vähemalt ühe päeva suunab oma töötajaid vabatahtlikuna panustama meelepärasesse valdkonda. Tegelikult see on algatus, mida iga ministeerium võiks teha, iga riigiasutus, iga riigiettevõte. Ja teie siin saate seda suunata. Austatud Kai Klandorf, kuigi Riigikogu liikmetel on veel küsimusi, sai meie kokkulepitud ajaraam kahjuks läbi. Nii et ma loodan, et kui kellelgi jäi veel küsimusi, siis saate omavahel

heategevusele vaadet ettevõtja seisukohast. Olles ise tehnoloogiavaldkonna ettevõtja, ma ilmselt proovin rohkem rääkida meie sektori vaatest, aga loodan, et paljud mõtted on laiendatavad kõigile ja teistele ettevõtlusvaldkondadele samuti. Ma ise olen ettevõtja olnud 20 aastat ja selle kõrvalt vahepeal töötanud Tallinna börsil, Skype'is ja ka mõnes teises ettevõttes, aga siis jällegi pöördunud tagasi ettevõtluse juurde ja ise ettevõtteid asutanud. Viimane projekt, millega olen rohkem tegelenud, on 2013. aastast Bolti asutamine ja laiendamine nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.Kui

proovinud seda teha. Näiteks oli idufirmade kogukond Eestis 2010. aastal üsna algusjärgus, siis me paari teise asutajaga käivitasime

ärimudel, piisavalt tugev juhtkond, siis ma tundsin, et on paras aeg uuesti laiemalt ühiskondlikult panustada. Asutasime TransferWise'i asutaja

Selles mõttes igal pool, kus me näeme, et me saame mingil kujul panustada ja see läheb kokku ka minu isiklike huvidega, või kus ma näen, et ühiskonnas on murekohad, proovime appi minna.

et enamik meie sektori ettevõtjaid on väga suured Eesti patrioodid. Seetõttu me tahame, et ettevõtte peakontor asuks Eestis, aga ettevõtteid ehitatakse globaalselt. See tähendab seda, et Eesti turg on suhteliselt väike ja siin ei saa väga suurt ettevõtet ehitada, aga kui me loome siin

Teine osa, millest ma tahaksin rääkida, on see, et ehitades ettevõtteid globaalselt, me tegelikult mõtleme ka heategevusest globaalselt. Kindlasti me panustame Eestis, aga see ei ole ainuke koht, tegelikult me suhtleme ka rahvusvaheliselt. Tahaksin teile natuke rääkida, et maailmas on olemas selline organisatsioon nagu Founders Pledge, mis tähendab kokkulepet heategevuseks. Ja tänaseks on seal 1700 liiget üle maailma. Need on kõik ettevõtjad ja nad kõik mõtlevad sellele, kuidas ühiskonnale tagasi anda. Mis on selle organisatsiooni mõte? See, et juba varajases faasis, kui ettevõtted ei ole veel väga suured, annab ettevõtja lubaduse, et kui kunagi tulevikus tal läheb hästi, see ettevõte kasvab suureks, siis ta teeb kokkuleppe selle organisatsiooniga ja lubab mingi protsendi oma tekkinud varadest heategevuseks annetada. Keskmine protsent on seal umbes 13%, aga seal on ka hulk inimesi, kes on lubanud annetada 30%, 50% või 70% oma oma tuleviku varandusest heategevuseks. Nii et ma näen, et see on kasvav trend. Praegu on see tehnoloogiasektoris üsna levinud, aga ma loodan, et sellisest eeskujust võiksid tegelikult

Ta avastas, et tegelikult on seda mõjukalt või efektiivselt teha väga-väga keeruline. Väga paljud meie organisatsioonid heategevusvaldkonnas räägivad lugusid,

küsite kas fondihalduri käest või vaatate ettevõtte perspektiivi ja proovite mõelda, mis on kõige efektiivsem koht investeerida ja kust tulem oleks kõige parem. Aga heategevusvaldkonnas me näeme sellist mõttelaadi veel pigem vähe. Ma väga loodan, et selline mõttelaad edaspidi rohkem levib. Nii et see on see, mida Founders Pledge teeb. Lisaks nad loovad teadmist ehk analüüsivad maailma kõige olulisemaid probleeme, mis maailmas on, olgu see tervishoid, vaesus,

tasuta kättesaadavad ja iga raporti juures on nad andnud ka soovitusi, millised on kõige efektiivsemad heategevusorganisatsioonid globaalselt ja kui tahetakse teatud valdkonda panustada, siis kellele võiks annetada. Seal on enamasti proovitud välja arvutada just seesama mõju, et annetades neile mingi summa, mis see võiks olla võrdluses teiste annetamisalternatiividega. Nii et see on ka üks osa, kuidas me vaatame seda heategevust. Me proovime andmetele tugineda.

asutajad annetanud suurusjärgus neli-viis miljonit eurot. Ja ma näen, et see on alles algus, need on esimesed asjad, mida me oleme käivitanud. Nagu ka eelmine ettekandja mainis, on väga olulised tegelikult ka töötunnid ja kogemuse jagamine. Heateo Sihtasutus koordineerib ka

väärtuste ja põhialustega inimesed kasvavad, seda vähem on riigil pärast nendega muresid – on vähem kuritegevust, inimesed teavad, mis on tervislik toitumine, mis on liikumine ja kõik see. See vähendab tulevikus ju oluliselt meie sotsiaalseid kulusid. Nii et see on üks põhimõte, miks me näiteks haridusse tahaksime panustada.

Me saame erarahaga mingid värsked ideed ära testida. Kui sealt tuleb positiivne mõju ja see läheb kokku riigi prioriteetidega, siis tegelikult võiks edasi riik tulla osaliselt neid algatusi toetama. Selline on see mudel ja selles me näeme enda lisaväärtust. Näiteks, Haridusfondi esimene maht oli üks miljon, mis heategevussektoris on küll suur number, aga võrreldes sellega, et riik panustab haridusse 1,3 miljardit aastas, on see loomulikult piisk meres. Meie oma fondiga ei suuda ju näiteks tõsta õpetajate palka, ehkki loomulikult me maksame väga palju makse, meie sektor maksab suurusjärgus 500 miljonit aastas makse,

Eesti tehnoloogiaettevõtete ja sealt omakorda Eesti asutajate väärtus on suurusjärgus kuus miljardit. See tähendab, et see on praegu umbes pool riigieelarve mahust.

Eesti tehnoloogiafirmade asutajate väärtus või vara väärtus võiks olla suurusjärgus 40 miljardit. Kui ma olen rääkinud asutajatega, ka Founders Pledge'i kontekstis, siis

täiesti arvestatav suurusjärk. Sellega saaks juba nii Eestis kui ka maailma kontekstis päris oluliselt ühiskondlikke põletavaid probleeme lahendada. Nii. Kui minna konkreetsemate ettepanekute juurde, mida võiks ka siin arutada, siis praegu on ettevõttel võimalik annetada maksuvabalt 10% eelmise aasta kasumist

Päris suur sündmus Eesti kontekstis. Minu hinnangul Eesti asutajatele ja ka töötajatele tuli raha 400 või 500 miljonit. Nüüd on küsimus selles, et tegelikult ei ole väga reaalne kõiki

teema, mida võiks veel kaaluda või ühiskondlikult arutada, on see, et näiteks erakondade annetused on praegu avalikud. Kas võiks tegelikult ka neid suuremaid või üldse Eestis annetusi avalikustada? Mis oleks selle mõju? Ma tean, et mõned ettevõtjad võib-olla ei taha

mille üle võiks debateerida. Kokku võttes ma tahangi öelda, et vähemalt tehnoloogiasektori ettevõtjad on kõik Eesti patrioodid. Me väga tahame, et Eestil läheb hästi. Kutsungi üles kõiki ettevõtjaid rohkem annetamise peale mõtlema. Nagu siin juttu oli, tegelikult inimeste annetused kasvavad kiiremini kui ettevõtete annetused. Mida me siin saaks teha? Ja tegelikult tuleks mõelda ka mõjule – kui te annetate, proovige mõtelda ja küsida nende organisatsioonide käest ja võib-olla neid ka aidata, et seda mõju paremini mõtestada ja ellu viia. Minu poolt kõik. Aitäh! Ja me saame seda debatti jätkata juba küsimuste-vastuste vormis. Peeter Ernits alustab. Palun! Hea juhataja! Lugupeetud ettekandja, aitäh huvitava ettekande eest! Te olete tubli mees, aga vaadake,

Ja ka teie olete näidanud oma selget meelsust. Aga järgmine peaminister, ei ole kahtlust, tuleb sellest erakonnast, keda teie nimetate natsideks.Aga Aga minu küsimus on nüüd see. Teie firmas on palju tublisid töötajaid, kelle nahavärv on ka erinev. Kuidas te vaatate Eesti põhiseaduse preambulile,

Anti Poolamets, palun! Aitäh, juhataja! Lugupeetud ettekandja! Tehnoloogia arengu üle on meil kõigil siin ilmselt hea meel. Aga te just väljendusite küllaltki egoistlikult – – kui Peeter Ernits tõi esile, et oma agressiivse välistööjõu nõudmisega ja lipulaevaks olemisega tekib keeleprobleem, inimesi peaks õpetama, siis te ütlesite kohe, et Riigikogu võiks selle probleemi lahendamisega tegeleda. Tekitate ise välistööjõuga probleeme, nii et isegi väiksed lapsed, nagu minu laps, peavad täiesti umbkeelsetele klassikaaslastele hakkama nullist õpetama eesti keelt, eks ole. Te lükkate selle koormuse lastele ja tervele ühiskonnale. Vaat, kui te teate, et te ise olete probleemi autor, siis te võiksite ka ise panustada. Mõelge selle peale. Kas teil on valmidust näiteks keeleõppele ise annetada ja panustada, nii et saaks seda inglis- ja venekeelestumise probleemi lahendada? Aitäh! Jaa, meil on ettevõtte sees ka keeleõppe grupid. Ma ei oska täpselt numbriliselt ütelda. Aga need toimuvad igal nädalal. Me näeme ise seda, mis ma ütlesin, et riiklikele keeleõppekohtadele kohti ei ole. Me kindlasti ei looda ainult riigi peale, aga ma lihtsalt tõin selle välja konteksti mõttes. Ma ei tea, kui täpselt te ise sellega kursis olete, aga see on probleem ja neid kohti võiks olla oluliselt rohkem. Teine küsimus. Kas välismaalt tippspetsialistide Eestisse toomine on probleem või on see riigile kasu? Eks see on, ma arvan, ka debateerimise koht. Kui nad saavad mitmekordset Eesti keskmist palka, siis nende toodud lisaväärtus meie riigile peaks olema päris korralik. Ma arvan, et selle maksutulu vastu võiks tegelikult riik ju ka teatud teenuseid pakkuda, ja üks neist võiks olla ka seesama seesama keeleõpe või kooli- ja lasteaiakoht. Loomulikult ma ei ütle, et see on ainult riigi ülesanne, me panustame siia ise ka, aga seda tuleb ikkagi vaadata kontekstis ja tasakaalus. See See võiks olla hetkel minu vastus. Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! No seda on muidugi huvitav näha: lisaks sellele, et inimesed peaksid pereeluga nagu teatud vormi sobituma, tundub, et ka ettevõtjad peaksid teatud vormi sobituma selle saali jaoks. proovin mahutada ära kaks küsimust. Kõigepealt, arvestades seda, kui palju te näiteks haridusvaldkonda olete panustanud, kas te näete, et on kuskil mingi piir, on mingid funktsioonid, mida tingimata peab täitma riik, ja kohad, kus partnerluse saab luua kodanikuühiskonna esindaja või ettevõtjaga? Tõesti on uute algatuste testimine, aga kas midagi on veel? Ja teine küsimus. Kui me vaatame nüüd, ma ei tea, 10 või 20 aasta peale ette, kas võib juhtuda ka nii, et Eestis ei ole ühtegi ettevõtet, kelle eesmärk oleks ainult kasumi maksimeerimine, vaid kõigil oleks mingi sotsiaalne roll? [Näiteks] kas sa vähendad oluliselt ökoloogilist jalajälge või toetad toetad mingit kutseõpet kohalikus koolis või lood parema infrastruktuuri kogukonna jaoks. Kas te näete, et on võimalik Eestis saavutada olukord, kus kõigil ettevõtetel on sotsiaalne roll? Aitäh, Aitäh! Proovin vastata nendele küsimustele. See, mis käib kõigi ettevõtjate kohta, loomulikult, eks see on ühiskonna arengu ja võib-olla ühiskonnale tagasiandmise mõttekoht. Ma arvan, et ideaalis oleks väga tore, kui kõik ettevõtjad selle peale mõtleksid, aga aga ilmselt sinna jõudmiseks läheb veel aega. Üldiselt trend on selline, et kui ettevõtted kasvavad veidi suuremaks ja juhtkonnal tekib aega mõelda ka

mõned väiksemad ettevõtjad suudavad seda. Nad on oma kogukonnas, nad näevad neid muresid ja teevad seda kohe. Aga ma väga loodan, et üldine teadlikkus ühiskonda panustamisest kasvab.Teine Teine pool oli hariduse osa. Ma näen, et kindlasti on valdkondi, kus jääbki riigi- ja erasektori koostöö. Ma usun, et ka näiteks Jõhvi tehnoloogiakool on üks selliseid, kus ettevõtjad ise tunnetavad, et see probleem puudutab otsesemalt ka nende vajadusi ja nad tulevad siin riigile appi. Ma usun, et sellised koostöömudelid on just need, kus tegelikult tõesti koostöö kahe vahel paremini õnnestub. Aga kui me vaatame ka nende algatusi, kes on pikemalt toimetanud, näiteks Noored Kooli, siis

aastaid ja aastakümneid tegelikult ka erasektor igal aastal panustanud. Nii et ma näen, et näiteid on mitmesuguseid. Ma arvan, et mida enam sellest teemast räägitakse, seda enam tegelikult võiksid ka rohkem

see olemegi meie. Me ei saa siin loota ainult selle peale, et siin Toompeal tehakse tarku otsuseid. Tegelikult peaks iga inimene iga päev mõtlema, et kui ta näeb kuskil mingit probleemi, siis kas on mingeid võimalusi, kuidas ta ise saaks kaasa aidata. Sest meie riik on väike ja me peame selle peale mõtlema. peale mõtlema. Austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Tänan teid väga selle inspireeriva ettekande eest ja kogu selle tegevuse eest, mis te olete teinud heategevuslike algatuste, eriti haridusalgatuste toetamisel! Ma arvan, et hästi oluline on ettevõtete annetuste poole edendamine. Minu enda kogemus ka: 20 aastat tagasi, kui me Tartu Ülikoolis lõime eetikakeskuse, siis meie tegevust esmaselt toetas Volkswagenstiftung Saksamaal, mis saab tegelikult maksuvabastusi ja tänu sellele oli valmis panema õla alla sellise programmi raames nagu ühised teed Euroopasse.Ma võtaksin siit teie käest kaasa kaks mõtet. Kuidas panna ettevõtjad rohkem mõtlema oma annetustegevuse mõju peale ja võib-olla olla ka partnerid selleks, et mõelda, millist Eestit või millist maailma me üldse tahame? Ja teine mõte kindlasti partnerlusriigiga, kuidas riik hakkaks võtma neid algatusi üle, mis on piloteeritud, mis on ennast hästi õigustanud kodanikuühiskonnas, sest see on kõige suurem probleem, et kõik on meil projektipõhine, sa saad taotleda uusi projekte, aga mitte midagi ei lähe püsitegevuseks. Minu küsimus on nüüd selline: kas te näete mingisugust võimalust, kus tegelikult avalik sektor, kodanikualgatus, see on kolmas sektor, ja erasektor saaks luua nii-öelda kolmekojalise nõukoja (Juhataja helistab kella.) mingite selliste suuremate teemade arutamiseks, kuidas riik paremini näiteks saaks toimida või millist Eestit me tahaksime? Margit Ma arvan, et see on kaalumist väärt idee. Kindlasti, kui näiteks ministeeriumid oma valdkonnas näevad, et neil oleks vaja abi selles, kuidas sellised, kuidas sellised, ütleme, strateegilised partnerid või olulistes valdkondades panustavad algatused võiksid riigiga koostööd teha, siis ma arvan, et riigil on endal seda teadmist.

nende raportite kohta. Kes võiks olla Eestis see institutsioon, kes tegeleks selliste raportitega, mis annaksid annetuste kohta ülevaadet ja soovitusi, kuhu tasuks teravik suunata, et iga euro, mis on pandud, piltlikult öeldes, ettevõttesse, ikkagi tooks tagasi? Kuidas seda lahendada? Võib-olla natuke avaksite seda teemat just Eesti kontekstis. Aitäh

algatused saaksid kas oma aastaaruandes või mingil muul viisil oma tegevust paremini numbriliselt või ka andmetega näidata. Meie enda näide on see, et kui nüüd haridusfond on kolm aastat toimetanud, siis Heateo Sihtasutuse koduleheküljel on kohe leitav meie kolme aasta tegevuse raport, kus on täpselt kõik kirjas. Me proovisime iga algatuse mõju hinnata, et näha, kui palju on sinna raha suunatud, kui mitme õpilaseni on see mõju jõudnud ja kõik sellised asjad. Nii et me proovime ise eeskuju näidata ja tegelikult ka seda teadmist võimaluse korral laiemalt levitada.

uuringuettevõtteid on, olgu see Praxis või mitmed teised. Miks mitte. Me võime arutada, kas näiteks ministeerium tunneb, et see võiks annetuskeskkonda

Ausalt öelda pole minu asi teie rahakotti sisse piiluda, kuid kuna te täna siin olete, siis ma olen sunnitud oma küsimusi esitama. Ja miks te täna siin olete, on ka mõistetav, sest minu hea kolleeg

Aga ma tahaksin küsida seda. Kahemiljardilise käibe juures, mida te mainisite, mind huvitaks teie toetuste osa. Ärge palun öelge, et te olete toetanud Hiina maavärina ohvreid jne. Millises summas olete te teinud annetusi just Eesti ettevõtetele, lisaks sellele, et te olete ratastega toetanud meditsiinitöötajad. Nimetage veel need ettevõtted ja summad. Aitäh,

Ma ei tea, kas ma seda summat peast mäletan, aga arvan, et suurusjärk võis olla paarkümmend tuhat eurot. Heateo Haridusfondi toetan ka igal aastal paarikümne tuhandega. Mis siis veel? Noored Kooli, kes õpetajate järelkasvuga tegeleb, neid olen toetanud. Nähtamatud Loomad, mis tegeleb farmiloomade heaolu parandamisega, seal olen püsiannetaja.

Andres Metsoja, palun! Aitäh, hea eesistuja! Austatud ettekandja, aitäh selle põneva ettekande eest, nende mõtete ja mõtteruumi avardamise eest! Ma küsiksin niipidi. Meil on tihti probleemiks see, et me ei saa oma teadus‑ ja arendustegevusega piisaval määral edasi. Üks osa on riigi panusest, teine osa erasektori panusest.

selleks, et tipud veaks, tuleks ilmselt rohkem investeerida. Ma jällegi kuidagi ei tõmba maha alumisi algatusi, sest ühiskond on tervik. Aga see on suur probleem, millest ei ole saadud üle. Kuni ümarlaudadeni välja arutatakse ja sõlmitakse leppeid. Kas te näete, et see algatus võiks mõjutada oluliselt seda teadus‑ ja arendustegevuse panust? Aitäh, Aitäh! See on kindlasti hea küsimus. Ma näen, et ettevõtted proovivad rohkem ülikoolidega selles koostööd teha. Meie enda ettevõte ka näiteks isesõitvate autode arendamise valdkonnas on Tartu Ülikooliga nüüd juba mitu aastat koostööd teinud. See on selline huvitav projekt, mis nii üliõpilastele kui ka sealsetele õppejõududele huvi pakub, sest seal on tänapäevane tehnoloogia. Kindlasti Kindlasti neid nurki leiab. Kuidas seda heategevuse kontekstiga kokku viia? Mulle tundub, et siin on tõesti Eestis

on jõudnud päris tarbijateni. Ma arvan, et siin on Eestil kindlasti kasvuruumi. Ma tean, et uurimise valdkonnas tehakse väga ägedaid asju, aga kuidagi tundub olevat see lõtk, et see ei jõua tegelikult päriselt turule. Kui ta jõuaks, siis ma arvan, et see inspireeriks jällegi järgmisi sarnaseid projekte rohkem tegema ja võib-olla teadlased õpiksid üksteise koostööst, kuidas seda paremini teha. ma näen, et see on teema, mida võiks kindlasti Eesti kontekstis edasi arendada, sest võrdlusriikidega võrreldes me oleme siin natuke maas. Aitäh! Head kolleegid! Austatud Martin Villig! 20 sekundit on jäänud ja Toomas on küll kiire küsija, aga ma usun, et Toomas tuleb ja küsib oma küsimuse mõtte ära siin puldis kohe oma ettekandega. Kahjuks kokku lepitud aeg sai otsa. Tänan teid väga selle ettekande eest. Kindlasti Riigikogu liikmetel on võimalus teiega pärast omavahel vestelda. Tänan! Aitäh! Ja nüüd põhiseaduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi. Palun! Väga lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Head kolleegid! Väga lugupeetud ettekandjad! Ma tegelikult tahtsin nõustuda – nii harva kui seda ka juhtub – härra Kalle Grünthaliga ja tänada tegelikult Martin Villigut selle panuse eest, mis ta on andnud nii töö näol, teenuste näol kui ka maksutulu näol. Nii et see oli minu küsimuse esimene pool, mida ma ei saanud küsida. Aga teine oli tõepoolest konkreetne küsimus Founders Pledge'i kohta. Head kolleegid! Ma nii palju võib-olla lisaks sellele, mida minister ka alguses ütles, kust tuleneb üldse see alus, miks me täna seda arutame olulise tähtsusega riikliku küsimusena. Tõepoolest, seesama saal siin on aastal 2002 vastu võtnud otsuse "Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni heakskiitmine" ja selles kontseptsioonis on ette nähtud, et tuleb sel teemal teha OTRK igal teisel aastal. Pean möönma seda, et komisjonis, kui me seda teemat arutasime, oli küsimus ka selles, kas see on selline efektiivne ja ratsionaalne meetod.

arvan, et tänulikkus on väga oluline argument, ja seepärast mina tänan kõiki vabaühendusi kogu selle panuse eest, mis nad on teinud. See on tõepoolest väga suur osa, mida nad teevad, ehkki osaliselt küll vabatahtlikult, aga nad katavad ikkagi arvestataval määral

ma arvan, et tõepoolest on põhjust olla tänulik kõigile, kes sinna on panustanud.

See on üks märk sellest, see näitab, et meil on veel pikk maa minna. Aga loomulikult, me ei ole ka nii rikkad kui need riigid, kellega me ennast võrdleme. Oluline on öelda, et need andmed Eesti kohta pärinevad aastast 2016, päris palju aega tagasi, ja välismaa kohta aastast 2018, ka päris palju aega tagasi. Nii et mingeid muutusi kindlasti on toimunud. Aga ma arvan, et need proportsioonid on jämedalt võttes ikkagi samad, mistõttu ongi üks fookus ja minu soov leida neid põhjusi, miks inimesed ikkagi annetavad nii vähe, samal ajal kui valmisolek ja isegi tahe on olemas. Esimene, millest siin räägiti, on seesama maksuteema.

Võimalus aidata teisi on privileeg. Selle mõtte tagamõte minu enda jaoks on see. Ma just vaatasin üle, et maakeral elab õige pea kaheksa miljardit inimest. Ma väidan, et selle kaheksa miljardi hulgas ei ole kahte ühesuguste võimetega inimest. Loomulikult on igaühe enda isiklik panus ka selles, kuhu ta tänaseks on jõudnud. Aga me ei saa alahinnata ka seda, et loodus on ikkagi kellelegi andnud natukene rohkem ja kellelegi vähem. Meil ei ole põhjust kellegi peale pahane olla, agade factonii on. Ehk selle kaheksa miljardi hulgas ei ole kahte ühesuguste

Kõige lõpuks ka üks üleskutse, millega ma oma sõnavõtu lõpetan: mehed, on aeg. Aitäh!

teinud kriitikat selle kohta, milliseid tegevusi kodanikuühiskonnale anda ja mida annetustest rahastada. Sest mul on tunne, et väga tihti on

Kui sind kiidetakse, siis sa saad nagu tiivad ja siis tekib energiat rohkem ja sa tahad rohkem teha.Täiesti nõus sellega, et see peab olema individuaalne, ja sada protsenti päri sinuga, et see ei tohi muutuda annetuse saajale kohustuseks, see kindlasti ei pea sinna juurde käima.

peab esinema ka sõnavõtuga. See on midagi täiesti uut ja sellega ma kindlasti nõustuda ei saa, et see oleks pigem kohustus. Ma olen väga tänulik Martinile, et ta siia tuli, tooma siia ettevõtja vaadet ja avama seda potentsiaali, mida tegelikult iduettevõtjad selles valdkonnas kannavad ja võiksid ära teha. Aitäh, Jaak Valge, palun! Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Me räägime jah siin kodanikuühiskonnast ja olen teiega nõus, et sel juhul ei peaks piirduma ainult annetustest rääkimisega. Küll aga tõstatangi teise aspekti ja väidan, et Eesti kodanikuühiskond muutub kindlasti järsult aktiivsemaks, kui kodanikud saavad suurema otsustusõiguse. Ja selle otsustusõiguse kõrgeim vorm on rahvahääletus. Põhiseaduskomisjonis lebab aga praegu EKRE eelnõu, millega antaks võimalus korraldada rahvahääletusi kohalikes omavalitsustes. Teie põhiseaduskomisjoni esimehena olete selle menetlemise alates oktoobrist külmutanud. See tähendab, et tegelikus elus te ei usalda Eesti kodanikuühiskonda. Mu küsimus ongi see: kuidas te põhjendate oma sõnade ja tegude lahknemist? Aitäh!

Indrek Saar, palun! Tänan! Aitüma selle tänase arutelu eest! Ja suur tänu kõigile ettekandjatele nende mõtete eest, nende panuse eest! Aga ma tuleksin ühe väga spetsiifilise küsimuse juurde, Toomas. Meil on teadupärast olemas selline tore sihtasutus nagu kultuurkapital, avalik-õiguslik sihtasutus. Ja kultuurkapitaliga on juhtunud selline lugu, et läbi aastate ei ole õnnestunud Rahandusministeeriumi müürist läbi murda. Kultuurkapitali kõik annetused on Kõik need tublid inimesed, kes on annetanud näiteks Avatud Eesti Raamatu sarja, ilma milleta oleks meie filosoofiliste ja teoreetiliste teoste raamaturiiul ikka väga õbluke, kui teda üldse oleks Eestis, või sellistesse sellistesse tõlkeprogrammidesse nagu Norsk Pengepung või English Wallet, mis on aidanud

Minu jaoks on see mõnevõrra üllatav, aga kuna ma ei ole seda analüüsinud, siis oleks minu jaoks kohatu võtta siin väga konkreetseid seisukohti. Aga just sedasama arutelu fooni hinnates, mis siin saalis on,

ja tehke enda võrguettevõte ja tagage endale kiire internetiühendus. Ma tahangi öelda, et tegelikult selles diskussioonis ilmselt me peaks üha rohkem tähtsustama seda, mis on maksuraha eest pakutav ja mis on see täiendav. Ega kunagi ei ole seda keeldu, et võiks minna appi riigile.

läheb oma ülesandeid kuidagi teiste arvel tegema. Ma seda kindlasti õigeks ei pea. Aga veel kord: riik, see ei ole ainult riigieelarve. Teistpidi, needsamad kodanikuühendused, seesama näide Norrast – – tegelikult nende roll on ka rikkamates riikides väga suur ja nad täidavad väga palju avalikke funktsioone. Seesama Heateo Sihtasutus või need koolid, mis on asutatud – no see on supertegevus.

et olla edukas, teenida kasumit, maksta väga head palka, investeerida innovatsiooni, teadus- ja arendustegevusse, läbi selle kasvada. Ja kui sealt tekib ka omanikele kasum, siis tõesti, lõpuks peaksid saama nii töötajad kui ka omanikud

Aitäh, Heiki! Eks ka ettevõtete puhul on esimene asi see: me ei saa eeldada ja isegi moraalset kohustust ei saa olla ühelgi ettevõttel, et ta peaks seda tegema.

Marko, Šorin, palun! rünnates nii paremalt kui ka vasakult sellega, et Riigikogu liikmed avaldaksid, kellele nad on oma palgatõusu annetanud. Kõik 101 Riigikogu liiget olid selles listis, kelle käest üritati nii e-posti teel infot kätte saada kui ka helistati kõigile, ja siis [uuriti ka] nendelt MTÜ-delt, kellele teadupärast oli annetatud. Enamik siiski informatsiooni ei jaganud. Tean neid, kes on koridoris öelnud, et nad mõnele MTÜ-le ei anneta, sellepärast et teatud MTÜ avalikustas osa Riigikogu liikmeid, kes olid annetanud, aga millegipärast kõiki nimesid ei avalikustanud.

Jah. Hea Henn, meil on küsimuste-vastuste aeg läbi ja ma ei saa seda küsimust enam võtta. Suur tänu, Toomas Kivimägi! Nüüd me saame minna läbirääkimiste juurde. Ja kõigepealt on ennast kirja pannud Peeter Ernits, aga Peetrit ma ei näe saalis, nii et järelikult tuleb Andres Metsoja. Palun! Suur tänu, istungi juhataja! Aitäh kõigile kõnelejatele ja küsijatele! Ma arvan ka, et sellistel debattidel on Eesti ühiskonnas koht olemas ja kindlasti siin Riigikogu saalis samuti.Jah,

See peab olema see baas, mille eest me iga päev siin parlamendisaalis seisame ühel või teisel moel. See annetuste temaatika, millest me oleme täna väga palju rääkinud, esindab minu arvates just seda, kuidas me viime Eestit edasi. Kuhu Eesti kodanik tahab panna raha, kus ta näeb kitsaskohta? Sest tegelikult see annetus, olgu vähifondile või või päästetud eludele, olgu need loomad või miski muu, on osundus ühiskonnale, mingile probleemkohale, meile kõigile siin saalis, et seal on probleem, vaadake. Ja ühiskond tegelikult teeb seda väga jõuliselt ise sekkudes. Ma arvan, et täiesti uus ja põhimõtteline lähenemine, mis tuli ka täna siin ettekannetest ühel või teisel moel välja, peabki seisnema selles, kuidas me Eesti tippe veame, kuidas meie edu tegelikult Eesti riigil aitab olla tugevam globaalses võitluses ja selles, et me jääksime ellu oma kultuuriruumis ja oma väikesel maalapil. Need kõik on väga olulistel kohtadel. Aga kui nüüd tulla tagasi hüppega jällegi maksubaasi siis minu arvates meil on väga oluline mõttekoht selles, et eri projektidega me käivitame uusi algatusi, mis peaks olema innovaatorid teatud valdkonnas, on see siseturvalisus või on see teatud teenuse osutamine kohaliku omavalitsuse tasemel, mis on seadusesse kirjutatud. Ja siis selgubki, et meil ühiskonnas on olemas need särasilmsed inimesed, kes võtavad seda vankrit vedada, veavad eest naiste varjupaiku, loomade varjupaiku, muid olulisi sihtasutusi, organisatsioone ja MTÜ-sid. Kuni ühel hetkel riigile saab selgeks, et see ongi oluline asi. See ongi päriselt nii oluline asi, et tegelikult projektipõhiselt sellega edasi minna ei ole kuidagi enam võimalik. Siis me põrkume tegelikult olukorraga, kus inimesed on andnud oma eludest kümneid aastaid, panustanud aega-ressurssi oma pere kõrvalt, ning ühel hetkel nad avastavad enda ees riigihanke paberi, kus riik hakkab ostma teenust sellelesamale valdkonnale. on minu meelest see koht, mis Eesti ühiskonnas vajab diskussiooni ja debatti. Kuidas me ikkagi lahendame need tekkinud olukorrad? Või kuidas me vastame küsimustele? Näiteks, Varjupaikade MTÜ ütleb, et kuulge, enam ei ole seda teenust võimalik lemmikloomade kontekstis osutada ega rohkem kui 14 päeva neid loomi pidada. Tingimused on täiesti lagunenud, me ei saa, meil ei ole neid olmetingimusi, kus seda teenust isegi osutada, ükskõik millisel organisatsioonil. Aga siis me jõuame uue probleemini, kus avalik sektor ütleb: aga see on ikkagi liiga kallis, et neid hooneid ehitada.

Ja vot siin on see järjekordne küsimus, et üks asi on riigihange, aga teine on see, et kui me võtame vastu ühiskonnas kohustuse, me võtame vastu annetajate raha ja ütleme, et see ongi õige suund, aga samal ajal me ei suuda luua keskkonda,

Ka Pärnumaal oli just hea näide ... Ma võtaks lisaaega kolm minutit. Kolm minutit lisaaega. Palun! Ka Pärnumaal sellesama naiste varjupaiga kontekstis alles eelmisel nädalal avati hange, kus öeldi, et jällegi ei ole võimalik seda teenust hankida, sellepärast et kohalik omavalitsus nägi selleks ette palju väiksema summa. Nüüd ongi see küsimus, et me tegelikult annameknow-howja probleemikäsitluse mittetulundussektori kätte, kes veab ja arendab. Aga ühel hetkel, kui seda teenust hangitakse, öeldakse, et tegelikult see ei ole neile jõukohane. See tasakaalu otsimine on ülitähtis. otsimine on ülitähtis. Mulle muide meeldib väga Šveitsi mudel haridussektori kontekstis. Šveits on loonud enda haridusmudeli just sellisena, et kooli minnes on kõik lapsed võrdsed,

kus tõepoolest tulevad appi annetajad, organisatsioonid, kes näevad talente, kes näevad suunda ja seda, kellesse on vaja rohkem panna raha. Ma arvan, et tegelikult see on ka tõsine mõttekoht ja algatus, just nimelt, kui me vaatame kogu hariduse, huvihariduse ja meie talentide maailma.

See oli päris huvitav debatt. Samal ajal me näeme, et just nimelt see eraharidusekeskne lähenemine pakub ühiskonnale väga palju. Ka täna ühiskonda tulevad appi annetajad, kes ütlevad, et seda suunda ongi vaja võimestada.

See ei ole tingimata tänu, vaid just mõttelaad. Ma arvan, et selles suunas me oleme ka siin saalis täna olulise sammu edasi astunud. Aitäh kõigile selle algatuse eest! Küllap kahe aasta pärast näeme sellel teemal siin saalis jälle osa inimestega.

Hea juhataja ja head kolleegid! Ma ei ole põhiseaduskomisjoni liige. Ütleme niimoodi, et ma valmistusin rõõmuga sidusa Eesti arengukava ja kodanikuühiskonna teemadel rääkima. Nüüd ma kuulen siin, kuidas hea kolleeg ütleb, et tegelikult me tahtsime rääkida annetamisest. No okei, jah, tore on. Aga siia pandi kirja hoopis teine jutt. Nii et ma lähtun tänase päevakorra pealkirjast, mitte annetamisest. Ma mõtlesin, et me räägime mõõdikutest. See on väga tõsine dokument, mis kirjeldab nii reaalset elu Eestis kui ka eestlasi, kes on väljaspool Eestit.

Ma räägingi sellest, ma ei räägi annetamisest. Loomulikult on kena annetada ja vanaema Maria või Marta, mis ta nimi oli, tunne on kõigil ülev, kui teha kas või väikesi annetusi. Aga mis tegelikult on? Siinsamas sidusa Eesti arengukavas on öeldud, et Eestis elab palju erineva keele ja kultuuritaustaga inimesi ning tulevikutrende arvestades muutub Eesti üha mitmekesisemaks.

Peatage Lasnamäe, jah. Ma ei tea, mida tuleb praegu peatada ja kes selle laulu kirjutab. Samasugune olukord on, aga sellest palju ei räägita.

Selle üle peaks palju tõsisemalt rääkima ja seda arutama praegu. Või teine asi: kuidas hakkama saada väljaspool Tallinna?

Internet, kiire internet igale poole, sinna, kus on nii‑öelda turutõrke piirkonnad. Ilus nimi: turutõrke piirkond. Enamik Eestist ongi turutõrke piirkond. Tuleb välja, et plaan oli selline, et 2020. aastaks oleks pidanud valmis olema. Ja nüüd varsti, kui see raport avalikuks tuleb, võib igaüks sealt lugeda, et kümme aastat läheb veel, aga ei ole kindel, et ka kümne aastaga Ja see tähendab seda, et need vanaema Mariad või Martad või kõik teised, onu Jürid ja Jaanid, kes elavad siin‑ ja sealpool nii-öelda turutõrkega piirkonnas, neil on väga raske. No teed on kohati olemas, mitte kõige paremas seisus, aga need teed ei ole ikka jõudnud sinna, ei tea ka, millal jõuavad. E-riik, Taavi Kotka ja kõik see seltskond on ajanud täielikku jama. Pole korraldanud, on rääkinud ilusaid sõnu, ilma mõjuanalüüsideta. Tulemus on käes.

Ma vaatasin paari artiklit, mida on siin kirjutatud. Kari Käsper kirjutas ühe ilusa artikli, ehkki aastaid on natuke möödas, "Eesti mõttetu kodanikuühiskond". "Paljud vabaühendused on kolmas sektor vaid nime poolest, sest neist on saanud meie õhukese riigi käepikendus, riigi poliitika ja tahte elluviija." paberil on kõik jälle ilus, nii nagu ka paljud muud asjad, seesama pabergi või dokument või arengukava nagu ka paljud teised, aga tegelikkus on hoopis teine. Sellega me valetame iseendale ja kujutame ette, et see nii on, aga tegelikult nad on riigi ülalpidamisel. Peeter, kas on vaja lisaaega? Jah, paluks küll. Kolm minutit lisaaega, palun! Jah. Tegelikult on nad riigi ülalpidamisel. Õnneks mitte kõik. Aga kõige naljakam on see, et need nii-öelda vabaühendused, kes on riigi palga peal ja riigi käepikendused, tulevad ka riigi vastu võitlema ja õiendama. See on nagu selline libavabaühenduste kaskaad.Tanel Paas on samuti kirjutanud väga hea artikli, "Sõnakamad vabaühendused on riigi ülalpidamisel". Siin pole ka midagi uut, eks

toimub nende libavabaühenduste kaudu, kes näiliselt on demokraatia alustala, aga tegelikult ... Kas see nii peaks olema, selle üle oleks ammu aeg arutada.

kui hakatakse pisarat välja meelitama "Jõulutunnelis": annetage, annetage! Meditsiinitehnika ja muu selline. See on tore. Tore on tõesti annetada, eks. Paljud inimesed teevad seda ja siiralt teevad seda. Aga see peaks olema suuresti riigi ülesanne. No doktor Everaus, kolleeg, rääkis siin õigesti, ütles, et

panustavad rohkem kui iga tavaline inimene. See, et meil võivad olla poliitilised erimeelsused – peabki olema niimoodi. Aga peaks olema võimalik ka rääkida ja mitte sildistada, kes on nats ja kes ei ole nats. Eesti on suht väike ja meid ei ole eriti palju.

Lauri Läänemets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud ettekandjad! Kodanikuühiskonnast räägitakse Eestis tihti väga palju, kui mõeldakse kolmanda sektori peale, aga üldiselt peaksime me proovima ikkagi sinnapoole liikuda, et meil olekski kodanike ühiskond ehk siis ühiskond, mis kodanike omaalgatusele ja oma panusele tugineks. Seda ta kindlasti on ka praegu, aga võiks alati olla rohkem. Praegune kriis on selline inimlikkuse test ja tegelikult ka väljakutse koostööle ja kogukondlikkusele. See

vabatahtlikud päästjad, abipolitseinikud, naabrivalve, Kaitseliit. Kõik see, kus inimesed kohapeal meie kogukonnas osalevad, ja kõik need tegevused, kuhu nad panustavad vabatahtlikult, tegelikult seob kogukonda. Ükspuha kui suur see kogukond on, aga see seob. Seal tekivad sotsiaalsed suhted, seal tekib tunne ja teadmine, et me saame teineteisele loota. Tekib teadmine: mul on ka võimalus panustada. Kodanikuühiskonnas on hästi olulised ka noored, sest heaks kodanikuks tuleb kasvada. See võimalus peab olema, heaks kodanikuks kasvada. Noortevolikogud, õpilas- ja üliõpilasesindused, skaudid, gaidid, Noored Kotkad, Kodutütred, 4H – kõiksugu sellised organisatsioonid.

Väga paljudes sellistes esindusorganisatsioonides nagu needsamad üliõpilas- ja õpilasesindused või noortevolikogud, mängitakse läbi kõiki neid demokraatia protsesse, mis meil ühiskonnas on. on. Selles mõttes, mida rohkem neid on, mida paremini nad toetavad, mida rohkem ka meie siit saalist saame aidata, mida rohkem käiakse nendega rääkimas ja antakse neile nõu, seda paremad kodanikud tulevikus tulevad. Ehk ei ole demokraatlikku riiki, kui vabaühendused, vabatahtlik tegevus ja huvikaitse pole ulatuslik ja arenev.

lihtsalt ära öelda selle. Siin toodi hiljuti üks hariduse näide, kus saab haridusse panna eraraha. Vaadake, selle annetamisega, ükstapuha kui hea see ei ole, on üks probleem: ta ei jaotu ühiskonnas ühtlaselt, ta ei jõua igale poole ja ta ei jõua kõigini. See on see kõige suurem mure. Selleks ongi olemas riik. Teatud funktsioonid, teatud asjad, mis meil ühiskonnana koos arenemiseks on olulised, olgu see haridus, olgu see turvalisus – need peab kandma riik,

Aga miks ei tee seda riik? Tegelikult on seda ühiskonnal vaja. Meil ei ole vaja seda mitte ainult Ida-Virumaa piirkonnas, vaid meil on vaja seda ka Lõuna-Eestis. Meil on seda vaja ka Kesk‑Eestis ja Lääne‑Eestis. Sellised asjad on riigi funktsioonid. Me saame olla väga tänulikud lugupeetud ettevõtjatele, aga siin peaks olema riigi roll. Või siis

millest me veel rääkisime? Annetused. Ma ei saanud, Toomas, sinu üleskutsest väga hästi aru. On aeg – ma olen seda valimisprogrammides kuulnud sotsidel Tallinnas. Ma ei tea, kas sa mõtlesid seda, võib-olla mitte. Ma oletan, et sa mõtlesid seda: on aeg midagi ära teha.

teistes erakondades leidub seda tahet, et me selle annetamise probleemi [lahendame]. Ükstapuha, mismoodi ta siis laheneb. Toomas siin väga hästi komisjoni ettekandes kirjeldas üht, teist või kolmandat võimalust, kuidas sellele läheneda. Selle me saame kokku leppida. Tähtis ongi tahe. Ma olen nõus, et kui on aeg, siis on aeg, teeme ära. Me ei pea lootma sellele, et ta kuskil koalitsioonileppes on. Minu arvates põhiseaduskomisjonis on väga hea ja asjalik koosseis, samuti väga tublid nõunikud, ning meil on partneriks väga head

pisku, mis läheb sealt riigieelarvest vähemaks, see ei ole midagi selle kõrval, kui suure efekti toob kaasa see, kui sinna pannakse juurde veel vabatahtlik töö. See on kordades oluliselt suurem. Aitäh! Aitäh! Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Head ettekandjad! Aitäh teile selle tänase arutelu eest! Minule tegelikult see formaat selles mõttes meeldis, et me ei võtnud kogu kodanikuühiskonna laia ampluaad. No see on nii suur, et siis me oleksime pidanud olema siin vähemalt nädal aega jutti.

Õnneks palju – see näitab seda, et potentsiaalne baas, kuhu meie inimesed on vabatahtlikuks läinud, on hästi suur. Täna me kuulsime, et see baas on oluliselt kasvanud, ja see on kindlasti positiivne. Kuulsime ka seda, et potentsiaal on veel suurem ja nüüd on tark leida tee, kuidas seda potentsiaali ära kasutada.

tihti kipub olema niimoodi: kus riik appi tulla ei saa, seal vabatahtlik tegevus üle võtab. See on küll ajalooliselt nii olnud, aga see

Mina vaatan kõikidele annetustele väga positiivselt. Ma usun, et kui jõuluõhtul või aastavahetuse paiku annetusi annetusi korjatakse, siis kõik need inimesed, kes annetavad, on suure südamega. Aga kindlasti on veel suurema südamega need inimesed, kes seda kõike organiseerivad vabatahtlikult. Seda panust ei tohi alahinnata ja seda on pea võimatu ülehinnata. See on hästi oluline.

mida annetaja on teinud, siis seda ei maksa tegelikult alahinnata. Mulle meeldis Martin Villigi ettekanne, see ettevõtja pool, ja tõesti mulle meeldis selle sõnum, see efektiivsuse pool. Kui me annetust teeme, siis tegelikult mitte ainult ettevõtluses, vaid ka elus laiemalt tuleb mõtelda selle peale, kuidas me efektiivsemalt toimetame, nii keskkonda säästes

ettevõtete või alaliitude juures, kellega me suhtleme niikuinii, ja viia selle sõnumi sinna. Tuleb piloteerida ja luua see baas, et tõesti

roll on olla hästi toimiv, olla efektiivne, maksta oma töötajatele väga head palka, teenida oma omanikele kasumit ja seeläbi tagada suurem annetamise potentsiaal. Aitäh! Aitäh! Ma vaatan meie läbirääkimiste kõnede hulka ja saan aru, et me ei mahu ära kella ühesesse aega. Arutelu algataja on palunud, et istungit pikendataks päevakorrapunkti ammendumiseni, ja selle me peame läbi hääletama.Head

Head kolleegid, põhiseaduskomisjon on teinud ettepaneku, et juhul kui arutelu ei lõpe kella 13-ks, pikendataks istungit päevakorrapunkti ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni. Palun võtta seisukoht, kas pikendada istungit, ja hääletada!

Istungi pikendamist pooldab 14 saadikut, vastu on 1, me töötame kuni päevakorrapunkti ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni. Nüüd ... Riina Sikkutil on protseduuriline, jah? Istungi Lihtsalt nii sõnumina juhatusele kui ka stenogrammi huvides tahtsin öelda, et eile arutasime haridus- ja teadusministri ülevaadet valdkonna strateegilistest arengusuundadest. Oli pikalt diskussioon, kas lubada kaks küsimust või kas lubada kõigil sõna võtta.

ühe küsimuse ja fraktsiooni esindaja sõnavõtuga. Lihtsalt järgmiseks korraks: kui me võtame ette mõne järgmise valdkonna, siis võiks kaaluda kas kahte küsimust või kõigil kõnelemise lubamist pärast ministri vastuseid. Kindlasti juhatus arutab seda. Mulle tundub, et ma ei kuulutanud tulemust välja. Istung on pikendatud. Palun, Marko, Šorin! Hea juhataja! Head saalis olevad saadikud ja kõik ettekandjad, kes täna on sõna võtnud!

teemaga ka valitsusse. Loodame, et sealt tulevad positiivsed tulemused. Teen väikese tagasivaate meie minevikku, nagu ma ka ühes küsimuses välja tõin. Vaatamata sellele, et viimastel aastatel on nende inimeste arv, kes vabaühendustes kaasa löövad, pidevalt kasvanud ja ka eraisikute annetused on suurenenud kiiremas tempos kui ettevõtete omad, omad, oli 1940. aastal majandusliku ühistegevusega haaratud siiski ligi kolm neljandikku Eesti elanikest ja see tegi omal ajal Eesti Vabariigist tõelise kodanike riigi. Alguse sai selline ühistuline tegevus lausa kahes Eesti paigas korraga, kuid siiamaani jätkub vaidlus, kumb tarvitajate ühisus asutati enne, kas Sindi või Antsla oma. Mul on loomulikult huvi, et esimeseks tunnistataks Sindi oma, mis ka paberite järgi asutati kuu varem. Selle kohta, kuidas ühiskonnas suuremat sidusust saavutada, on vastakaid arusaamu ning selles mõttes seisamegi praegu teelahkmel. Seetõttu on oluline paika saada ühised arusaamad ja ühine kodanikuühiskonna arengukontseptsioon, mida me täna arutasime küll ühes kitsas annetamise fookuses, kuid komisjoni esimees selgitas, et see oligi komisjoni taotlus, et räägiksime ühest konkreetsest teemast. Selle eest tunnustus komisjonile. Aga mis on need ohud ja takistused, mis pärsivad kodanikuühiskonna senisest veelgi elavamat arengut Eestis? Tegin tagasipõike minevikku ja nagu näha, oleme olnud minevikus veel aktiivsemad. Kodanikuühiskonna aktiivseks liikmeks olemist niisama loosungite või lööklausete korras peale suruda ei ole mõtet. Sidusa ja kaasava ühiskonna alustala on kodanikuühiskond. Hea meel on tõdeda, et Eestis on kokku 23 390 mittetulundusühendust ja vabatahtlikus tegevuses osaleb 49% inimestest. Seda kinnitab 2019. aastal tehtud uuring. Ka meil siin Riigikogus on mitmeid vabaühendustes kaasalööjaid, olgu need tuletõrjeseltsi liikmed, merepäästes või muudes tegevustes haaratud. Paljud löövad kaasa mitmes tegevuses korraga. Ja paraku on selle arvu juures teine, varjupool: osa inimesi ei löö üldse vabaühendustes kaasa. kaasa. Nagu Kristian Jaani tõstaksin minagi esile vabatahtlike päästjate ja abipolitseinike rolli kodanikuühiskonna tugevdamisel. Müts maha nende vahvate inimeste ees, kes meie väikese riigi turvatunde suurendamisse niivõrd olulise panuse annavad. Tsiteerides klassikuid: iga inimene võib endalt küsida, mida mina saan teha riigi jaoks, mitte kogu aeg küsida, mida riik saaks teha minu jaoks. Kuidas siiski kaasata enam inimesi? Kodanikuühiskonna suurem roll riigis kasvab läbi oma rahva suurema usaldamise ja eeskujude. Järjest rohkem võiks rahvast kaasata otsustusprotsessidesse valdkondades, kus on väga suur avalik huvi. Näiteks presidendi otsevalimine, mille arutelu Riigikogus on paraku järjekordselt sumbunud. Mitmetes omavalitsustes on samal ajal aga kasutusel juba kaasav eelarve. Selliste omavalitsuste ring võiks veelgi laieneda, nii tunneksid inimesed, et nende tegevusest sõltub nende enda elu üha enam ja enam. Üks tõhusamaid viise Eesti elu mõjutada on kahtlemata osalemine poliitikas. Ka erakonnad on ju MTÜ-d. Erakonnad esindavad kodanikuühiskonna ühte olulisemat vormi, juhtides Eesti riigi poliitilist elu. Seetõttu on erakondade kohustuseks pakkuda avalikkuses konstruktiivseid arutelusid, mis kõnetaks inimesi ja tooks erakondade tegevusse kaasa lööma uusi tegijaid. Palun! Kolm minutit lisaaega. Palun! Lõpetuseks, meie elus püsimine sõltub paljuski enda jagamisest kaaskodanike ja ühiskonnaga. Meie kõigi elu on igapäevaselt omavahel seotud ja me sõltume üksteisest rohkemgi, kui arvata oskame. Turvalise, aktiivse, üksteist toetava ja usaldava ühiskonna loomine on pikk protsess, millesse kõik peaksid panustama. Seetõttu ongi ühise kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni edasiarendamine meie jaoks väga Keskerakond toetab minister Kristian Jaani algatust, et ta läheb tulumaksu teemaga valitsusse. Soovin kõigile jõudu kodanikuühiskonna ülesehitamisel ja tänan saalisolijaid tähelepanu eest. Aitäh! Margit Sutrop, palun! Austatud eesistuja! Lugupeetud rahvasaadikud saalis ja kindlasti ka ekraanide taga! Ja kõik head kodanikuühiskonna toetajad! Tahaksin tänada kõigepealt

Kindlasti on teine tähtis aspekt ettevõtlus ja ettevõtete tegevus. Siin on hästi oluline ka selline valdkond nagu sotsiaalne ettevõtlus, üldse ettevõtete sotsiaalse vastutuse kasvatamine.

paljud ettevõtted oluliseks seda, et nad maksavad makse. Sellisest olukorrast oleme me tänaseks ikka päris palju kaugemale jõudnud. Lihtsalt seaduskuulekus või maksude maksmine ei ole enam see, millega ettevõtted uhkustavad, vaid tõepoolest, nagu me täna ka Martin Villigu käest kuulsime, pigem mõeldakse ette, millist ühiskondlikku mõju soovitakse saavutada. See ei ole ainult oma ettevõtte töötajate eest hoolitsemine või sobiva töökeskkonna loomine, mis on tegelikult elementaarne selleks, et üleüldse ettevõte õitseks ja

või annavad oma elutöö või pärandi selleks, et üliõpilaste tegevust toetada. Aga me peaksime jõudma ka selleni, et ettevõtted seda rohkem kasutaksid, sest kõrghariduse kaudu saab ühiskondlikku mõju kõige suuremal määral tagada. Selles mõttes debatt selle üle, missugune peaks olema

Öeldakse, et õigluse puhul saab matemaatiliselt välja arvestada, mis on õiglane, aga tänulikkuse puhul on see pigem sisetunde küsimus.Ma soovin kõigile Eesti inimestele sisetunde arendamist ja seda, et me võiksime ise ära tunda, kuidas me saame olla tänulikud nendele, kes aitavad meie elu paremaks muuta.